Благодаря за забележката. Тъй като при фиксирането имаше пак много скандали и шум в залата, пропуснал съм го. Но ето за това сме – да си напомняме. Когато всичко е в реда на нещата, има и корекции.

Доклад за второ четене:

и свързана с нея поддръжка и оборудване Чл. 1. Ратифицира Международен договор (LOA) BU-D-SAD „Придобиване на 8 (осем) нови самолета F-16C/D Block 70, боеприпаси, средства за обучение, средства за поддръжка, резервни части, първоначална поддръжка и обучение за Българските военновъздушни сили“, подписан на 15 юли 2022 г. в Европейското командване на САЩ в Европа и на 9 ноември 2022 г. в София. Чл. 2. Ратифицира Международен договор (LOA) BU-P-LBC „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързана с нея поддръжка и оборудване“, подписан на 15 юли 2022 г. в Европейското командване на САЩ в Европа и на 9 ноември 2022 г. в София.

Благодаря Ви, господин Митев. Да, потвърждавам, както е прието с гласуването, с решението – заседанието днес ще продължи до 15,00 ч. Грешката беше моя, когато

Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, дискусията, която водим вчера и днес – днес най-вече, е доста странна. Българската армия е една от европейските армии и тя трябва да бъде модерна, тя трябва да бъде съвременна, за да отговаря на изискванията и да можем да разчитаме на нея. По света вече се говори за, а дори съществуват военно- космически сили, а ние в този момент, в този парламент обсъждаме дали България да закупи нови самолети. Странно, нелогично, но правим го. Дали нашите Военновъздушни сили изобщо трябва да имат нови самолети. Нали всички сме наясно, че не може без това, няма как да стане без това. Трябва да имаме. В първия договор, който е подписан, са поръчани само осем самолета, но без необходимото въоръжение и муниции. Неизбежно е сключването на новия договор, повярвайте ми. Няма как да стане, без да се подпише такъв договор. Подготвеният такъв е на същата цена, но вътре в него са включени необходимите муниции и въоръжение на самолетите – на всичките обаче 16 самолета и на новите, което означава, че договорените сега условия са значително по-изгодни за България. Нека не пропускаме да отбележим също така, че плащането по новия договор е разсрочено за следващите 10 години след подписването. Въз основа на всичко изказано до момента, считам, че свършената от министъра на „Продължаваме Промяната“ господин Заков работа е значително по-ефективна и по-значима за България, от тази на предходния министър и показва също така колко ефикасно е защитен публичният интерес на България при разходването, държа да подчертая, на бюджетни средства.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Недялков, според мен в голямата си част всичко, което казахте, е точно така, но в моята реплика аз имам упрек към Вас: нормално е, когато се сравняват средства по договори и срокове, те да бъдат налични и аз считам, че сега, когато Вие се изказахте, трябваше да вложите повече старание в това да откриете договора за Бахрейн. Както и в предишното си изказване казах, ние за договора, който в момента обсъждаме, дори не можем да говорим публично в детайли, тъй като има чувствителна информация. Затова аз се учудвам, че Вие не сте вложил необходимото старание да се сдобиете с договора на Бахрейн, за да може от тази парламентарна трибуна абсолютно експертно да сравнявате двата договора. Благодаря.

господин Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаеми господин Недялков, от изказването Ви аз не можах да разбера защо се налага всъщност да бъдат дооборудвани с втора поръчка самолетите, които са закупени по време на управлението на ГЕРБ? От министъра разбрах обаче, че закупени по този начин, те не са използваеми на практика и ако ние не направим втори договор, ние няма да ползваме нещо, което щеше да отлежава. Така че използвам възможността да Ви направя забележка: договорът не е само много нужен, но той е неизбежен, защото в противен случай ние ще трябва да харчим огромни средства за нещо, което трябва да съхраняваме, но то не може да лети. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За мен е много важно, когато говорим за този договор, особено на второ четене, а всъщност една крачка преди да го приемем в частта му, в която той е непоправим, така да кажем, по някакъв начин да отбележим, че всъщност това е така заради предходния договор, който беше приет по времето на управлението на ГЕРБ, и да кажем, че всъщност първите самолети, които са купени, те реално са неизползваеми, ако ние не подпишем този втори договор. Така че, може би тогава със злонамерените действия на човека, който го е подписал, или желанието му просто да изпълни нечии интереси, той е вкарал България в една ситуация, в която ние сега сме длъжни да подпишем този говор, за да можем изобщо да имаме боеспособност и да имаме самолети, които да могат да изпълняват функциите, за които са купени първоначално.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Георгиев, уважаеми господин Василев, нашите действия до момента показват как ние се стараем. Направили сме всичко по силите си, за да защитим българския интерес. Това, че се налага да поправяме стари грешки – факт. Това, че се е случило по времето, когато ние сме управлявали – късмет. Направили сме го. Сега е моментът , в който просто трябва да го подкрепим. А относно въпроса на господин Георгиев за договора за Бахрейн.

подобна информация, ако някой от Вас може да го извади – ние всички имаме достъп до секретна информация, моля Ви, дайте ни го да го разгледаме и да видим какво е положението, как е подписван там, какви интереси са защитавали – дали тези интереси,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вероятно, очаквате да говорим за хартиени самолети, за дървени въглища, но не. В момента мога да Ви разкажа нещо за моя опит като студент по авиоинженерство в Холандия. Затова си позволявам да изляза да говоря не за гори, за дървени самолети и дървени хартии и бюлетини, а за самолети. Какво проучих аз, преди да гласувам тук с Вас, за холандците, които за мен са изключително практичен народ управляват една трета площ от България, вече са 16 – 17 милиона и тези хора със сигурност знаят как да използват ресурсите си максимално ефективно. Доказали са го в историята си. Неслучайно ни спъват и за Шенген, защото много добре оценяват рисковете за тях и са изключително прагматични. Нека да видим те какво направиха, когато избираха какъв самолет да си купят, защото те също са член на НАТО и също трябва да са добре въоръжени и модернизирани като нас. Връщаме се малко в историята назад, за да видим как са направили своя избор. Изборът им се оказва изключително прагматичен, което можеше и ние да направим, но такива сме си политиците, държавата ни е слабичка. Какво са направили холандците? Холандците, когато са проучвали дали да е Gripen, дали да е Rafale, дали да е Eurofighter, дали да е F-35, дали започнали да разпитват производителите каква полза от цялата сделка могат да имат и самите холандци, и холандската икономика. Не просто да раздаваме под масата като в България едни комисиони, а да има някаква полза за холандската икономика, както трябва да има и за българската икономика. И какво са измислили нашите колеги в Холандия? Казали са: първо, ние искаме да участваме в развойната дейност на тези самолети и холандците… Брат ми в момента е практикуващ авиоинженер и той може да Ви разкаже повече. Холандците в Холандия… Затова гласуваме и за машините, за да могат тези хора да се върнат в България, а не да ми работят за холандската икономика – брат ми, братовчед ми, братовчедка ми Тези хора трябва да се върнат. (Реплики.) Какво са направили холандците? Холандците са обявили на американците: искаме да развиваме колесниците и окачването на F-35 и F-16 и американците им изпратили едни тестови самолети. Поставили са и условие: ако вкарваме американски самолети, искаме обаче да има за нас поръчки по развойна и друга дейност на същата стойност, за да може от вноса на американски самолети да печели и холандската икономика. И в момента, на база на това далновидно решение, холандците имат основна ескадрила военни самолети – бойни самолети

слоевете на самолетите, които са от пластмаса и алуминий – нови такива материали, и се чудим защо не са част от Eurofighter. Защо не са си поръчали Eurofighter холандците?

Затова днес ние пак ще гласуваме за тази сделка, защото, ето, щом холандците са го направили – суперпрагматичен народ, значи и ние можем да вървим по техните стъпки. Въпросът е защо не направим стъпка две – да поставим условия икономиката ни да печели от всички тези сделки, а само раздаваме нашите пари и тук спорим има ли смисъл, или няма смисъл? Така че завършвам с призива: дайте да си купим едни F-16 и да забравим за хартиените самолети, към които се опитват да ни върнат сектор „ляво“ и да вървим напред с Европа, с НАТО, защото не се знае какво ще ни последва с

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Дунчев, благодаря Ви, че дадохте така ясен пример за това какво е добра практика, когато се сключва такъв договор. Аз ще Ви помоля, ако може, в дупликата си да дадете пример за такъв договор и също да ни кажете какъв е, според Вас, мотивът предното правителство на ГЕРБ да има договор, който е направен по начин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

Дунчев, ще си позволя да не се съглася с Вас. Не само че няма икономически анализ за целесъобразността от този развой, но тук днес не се постави един въпрос, тъй като приемаме процедурно решение за гласуване и на второ четене, този договор по какъв начин адресира нещо, което беше предмет на широка дискусия при решението ни преди около две седмици – за втория етап на придобиване на нов боен самолет. Тогава многократно се посочиха

на придобиване на нов боен самолет. Тогава многократно се посочиха проблемите относно забавяне доставката на първите самолети. Наричат се хартиени самолети – самолети, които съществуват само по проект. Тогава ние изрично поставихме и очаквахме отговор от министъра на отбраната във връзка с писмо на американската Агенция за отбрана и сътрудничество, която която посочи – беше адресирала именно възможностите за България да изследва всички правни възможности, да компенсира забавата при доставката на първите самолети. Да, тази седмица ние имахме съобщение, че първият такъв самолет вече е произведен в Южна Каролина, но тогава министърът на отбраната не адресира тези възможности. Те останаха някак във въздуха. Тоест България какви способи реално може да използва от забавата в първата доставка както по първия договор, евентуално така и в преговорите за втория договор. И днес министърът на отбраната, да, той правилно посочи, че този втори договор всъщност избягва празнотите при сключване на първия договор – че ние сме закупили едни самолети, които нямат оборудване. Но по никакъв начин не адресира

но ние не получихме отговор, а сега ще го гласуваме на второ четене – как се гарантира какво ще се случи при забава и на тази втора партида от доставки? Как е защитен нашият интерес? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви. Трета реплика? Заповядайте.

съвсем бегло икономически причини, които биха могли да се ползват от държавата при вземане на такива решения, а именно, когато всъщност се създава един продукт като самолета, че всъщност има верига на добавената стойност и тогава могат да се вземат различни компоненти, които да се произвеждат като подизпълнение и да се развива съответна нишова индустрия, която е с висока добавена стойност. Обаче Ви моля да анализирате още малко, защото според мен във Вашето изказване липсваше не само икономическите и политическите причини, но и какви са били геополитическите подбуди

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! След тези изключително капацитетни и компетентни изказвания съм задължен да взема думата, защото повдигнаха много важни въпроси, за съжаление, в градината на „Продължаваме Промяната“. Първо, каква е основната разлика между този договор и договора, който беше сключен 2019 г. – индустриалното сътрудничество. Много сте прави. Министерството на отбраната по време на „Продължаваме Промяната“ пусна писмо до американската държава, че не иска индустриално сътрудничество. Прави сте, господин Дунчев, че повдигате тази тема. И затова 300 милиона по-евтино излиза фактически офертата. И това го има в документите. Министерството на отбраната се отказва от индустриалното сътрудничество и от всякакви искания за офсет, за да може да купи допълнително боеприпаси. Боеприпаси основно за въздух – земя. Защо въздух – земя? Защото всъщност първите боеприпаси за въздух – въздух, които са ни основните, които ни трябват по мисиите за Air Policing и по защита на въздушния суверенитет на държавата, са закупени с първите договори. Има два договора за оръжие. Те са четири договора, първите – за закупуване на самолети, за закупуване на едните боеприпаси, за закупуване на технологията към боеприпасите и за индустриалното сътрудничество. Четири договора 2019 г. Впрочем, спомням си, когато разглеждахме Проекта на решение, дебатът тук, имаше лично обяснение от Даниел Лорер, съжалявам, че той днес не е тук, който каза, че индустриалното сътрудничество, което е било сключено, и имаше въпрос: какво се случва с него, се е забавило и нищо не се е случило, защото осем месеца сте се чудили дали водещо да е Министерството на икономиката или или Министерството на инвестициите. Съжалявам, ще искаме съответно и в Комисията наистина да видим какво се случва с индустриалното сътрудничество по първия договор, защото то е пряко свързано с изпълнението на самолетите. По темата за въоръжението. Само ще Ви дам пример, колеги, които сте били тук – в тази зала, през месец юли тази година, когато приемахме допълнителни ракети, които бяха сключени по договор. Ами как сме ги ратифицирали тези допълнителни ракети, ако го няма първия договор?! Сами си отговаряте на въпросите. Другата основна разлика, която е между този договор и предходния договор, и то не благодарение на добри преговори, а е благодарение на условията в първия договор, когато още тогава беше казано, че ще има разсрочено плащане още в първия 2019 г, и съответно това нещо е постигнато с американската страна. Има я таблицата в докладите на Комисията по отбрана и на Министерския съвет как точно става разсроченото плащане, и то много след доставките на вторите осем самолета продължава разплащането, за да не товари бюджета на държавата. Така че тук е направено наистина добро разпределение на разходите. Цените на частите вътре, наистина е добре да се отбележи, че са на цени на ниво 2019 г., тоест инфлацията през последните две години не е отразена в тях. И американската държава е поела ангажимент да ни даде цени без инфлация, което между другото е добре, защото ще излезе по-евтино за българската държава. Не разбирам защо е този опит за бавене, включително и с процедури за удължаване на времето между разглежданията на двете четения, при положение че много добре всички в тази зала договор на офертата, която ни е дадена за приемане на този договор, е 15 декември. Ако беше прието предложението на „Продължаваме Промяната“ за седемдневен срок между двете четения, фактически означаваше да отхвърлим офертата. Това беше предложението на „Продължаваме Промяната“ – да отхвърлим офертата. Защо? Защото седемдневен срок означава, че ние щяхме да влезем на второ четене малко преди 15 декември, а както казва американската държава, този договор ще влезе в сила от деня на уведомяване на правителството на Съединените щати за изпълнението на българските вътрешноправни процедури. Тоест след ратифицирането му в Събранието, обнародван е в „Държавен вестник“ след подпис на президента и чак тогава Министерството на отбраната може да уведоми, че договорът е влязъл в България в сила.

причината не е „Продължаваме Промяната“ да иска да отхвърли проекта, който впрочем е договарян от „Продължаваме Промяната“. Защото договорът, ако си спомняте, дойде още на 15 юли – имаше дебати в Министерския съвет, дали да бъде внесен още тогава в Народното събрание. и седмото народно събрание, министър Заков ни запозна с параметрите по този договор, защото той щеше да го подпише, ако не беше върнат от Министерския съвет. Тогава благодарение на БСП не беше гледан от Министерския съвет иначе тук щеше да седи подписът на Кирил Петков, ако БСП не го беше блокирало. По параметрите на договора, да, има повече въоръжение, защото няма индустриално сътрудничество и това освобождава ресурс за въоръжение. Има много параметри, които са позитивни. Този договор наистина ще реши проблемите на българската авиация, защото, да, с осем самолета няма как да се носи бойно дежурство. Така е предвидено, между другото, във всички документи, които са предвиждани от 2014 г. насам, готвени още от много по-предишни ръководства на ВВС – осем плюс осем, за да не се натоварва бюджетът на държавата наведнъж да купи 16. Затова е направено така и такава е била военната експертиза и цивилната експертиза в продължение на години назад. И за разлика от това, още едно нещо между другото да отбележа. През периода 2013 г. до 2019 г. имаше междуведомствена група, която ръководеше тези договори и управляваше, включително представители на Министерството на икономиката, на Министерството на финансите,

Благодаря Ви, господин Гаджев. Три реплики виждам. Господин Радостин Василев, господин Василев и господин Иванов. (Реплики.) Когато

Аз всъщност съм виждал индустриалното сътрудничество и текстовете по него, сключени с първия договор. Честно да Ви, кажа детско есе от 4. клас би изглеждало по-сериозно. Това са едни пожелателни текстове, които въобще няма как да бъдат операционализирани. Единственото от тези текстове, което става за сътрудничество, е свързано с ремонт на колесника и по тази причина това беше прехвърлено към Министерството на отбраната, защото там са дружествата в България, които могат да се заемат с такава дейност. Те не са в Министерството на икономиката. Всичко друго е абсолютно пожелателно. Що се отнася до индустриалното сътрудничество във втория договор, това, което се предлагаше, беше същото като в първия договор, което означава абсолютна нула за българската икономика. Казаха ми: така сте го подписали в първия договор, дайте да го продължим като в първия договор. Ние предпочетохме да вземем отстъпка вместо такъв тип индустриално сътрудничество, защото то е безсмислено. А що се отнася до това дали подписът на министър Заков и подписът на Кирил Петков щяха да стоят под този договор, там трябваше да стои един друг подпис – на финансовата обосновка, който е моят. И аз мога да Ви гарантирам, че нямаше да стои подписът на министър Заков и подписът на Кирил Петков, защото не бяхме приключили преговорите. Имаше клауза, която да казва и тя беше устно договорена, но впоследствие не беше включена в писмото, което е получено, защото преговорите продължаваха. Затова не беше представена в Народното събрание, която клауза гарантираше, че ние няма да направим плащането – голямото плащане, което сега е предвидено за края на 2025 г., началото на 2026 г. – преди да сме получили първата осмица. И ако тази клауза я имаше в този договор, аз щях да гласувам сега „за“ за него. Но това остана недоговорена – отворена клауза, която служебният кабинет очевидно не е затворил като преговорен процес, и сме останали без тази клауза в договора, която ни гарантира, че ще си получим първите самолети и тогава ще направим плащането по вторите. И оттам нататък, всъщност това е и причината, извинявам се за времето – за петте секунди отгоре, това е и причината защо аз в момента гласувам против този договор, а не защото не ни трябват самолетите. Благодаря. Благодаря Ви. Втора реплика, господин Александър Иванов от парламентарната група на ГЕРБ, и трета – господин Василев. (Реплики.) Не, не може, редуват се парламентарните групи. Няма как. Трета реплика тогава ще бъде на колегата от ДПС, за да се редуват групите. компетенцията на обсъжданата днес тема. За съжаление, преди това колеги от „Продължаваме Промяната“, които се изказаха, не добихме толкова информация по отношение на договора, който разглеждаме и ратифицираме днес, но от Вашето изказване единствено разбрах, че възможността, която е имал предишният редовен кабинет по отношение на тези спогодби и договори, които имаме – за повишаване капацитета на българската авиация и армия и българската сигурност, не са били използвани в в интерес на българската държава и именно това, поради което те намират причини да не подкрепят сегашното споразумение, те са го, така да се каже, анулирали по време на тяхното управление. Тоест индустриалното сътрудничество, което е било заложено, е било отказано от предходния редовен кабинет и по думи на колеги от „Продължаваме Промяната“ това значи, че е нанесена щета и невъзможност за повишаване на производителността на българската икономика и добавена стойност. Аз това разбрах от Вашето изказване. Моля да кажете дали това е факт

Господин Председател, колеги народни представители! Господин Гаджев, моля Ви, обяснете в трите минути, които имате, подробно за първия, за втория и за клаузите по първия и втория договор, защото явно, че колегите изобщо не са чели нито първия, нито втория

Пропуснаха се, заминаха и отлетяха благодарение на липсата на организация през последните осем месеца. Колкото до останалите – няколко, които бяха направени, ще видим в Комисията какво точно е свършено по тях защо ги няма. Относно воденето на преговори – не знам какви преговори сте водили, като единият документ е подписан на 15 юли, а другият документ е подписан на 16 май. Те са подписани, тоест те са приключили – само е трябвало подпис на българската страна. Устни договорки, хвърчащи документчета! Подписан документ – 15 юли! Така че всичко останало е плод на въображение. Така и го обсъждахме въпросното писмо още преди време, което само казва, между другото, че, да, ако има някакви проблеми, ще видим различните възможности, така както го пише в договора! Ако бяхте изслушали Доклада на Комисията по отбрана, вътре изрично пише как се решават проблемите със забавяне, закъснение и различни неща, които са проблеми при договора. Там изрично пише: консултации между двете страни се решават“. Тук отново идва въпросът: консултации между двете страни, които трябваше да се случат и за забавянето на първите. Американската страна дойде март месец, договори консултациите. Какви са резултатите?

Хубаво беше да се каже. Да, защото, между другото, имаме още един договор за 24 млн. долара, който се поема от американската страна, и тя го плаща изцяло – реално е подарък за България. Така че – да, ако това са преговори и резултат от компенсация за забавянето на първия договор, ето, наистина това може би е компенсация. Но ми напомня и още нещо. По време на първия договор 2019 г., господин Ибрямов, имаше и преговори с американския Конгрес. Тогава американският Конгрес гласува 60 млн. долара допълнителен грант за България в тази сделка. За решение на американския Конгрес по преговорите, водени от „Продължаваме Промяната“, не знам. Тъй като дебатът така или иначе се изражда в не толкова професионален и по темата на самия договор, който, напомням, пак е в рамките на три точки – ратифициране на двете споразумения, съответно подписани на 15 юли от американската страна и на 9 ноември от българската, след като вече беше приет Проектът за инвестиционен разход, тъй като няма как министърът на отбраната да подпише ратификацията, преди Народното събрание да е приело Проекта, и във връзка с това, че в дебата в крайна сметка са водили съвсем различни неща, и се оказва, че тук малко си противоречат колегите, които се изказват от една и съща парламентарна група, правя процедура за прекратяване на разискванията.

Благодаря, господин Председател. Мисля, че е изключително важна темата днес. Дебатът касае отбранителните способности на Българската армия, които са нещо изключително важно. Поддържането на адекватни способности е от пряко значение за националната сигурност на страната. Процесите по поддържка на боеспособна авиация не са от вчера. Аз поне ги помня от последните 20 години. Договори за възстановяване на летателната годност на самолетите, с които разполага българската авиация – МиГ 29, са сключвани многократно в годините досега, но те не са предизвиквали чак такова оживление – може би поради факта, че са сключвани с руската страна. Сега най-после има адекватно предложение. Сега има процес по закупуване на нов изтребител. Вече не говорим за избора му – какъв да бъде той. По-скоро обсъждаме броя колко самолета да закупим. Това решение за закупуването на самолета вече беше взето и то беше детайлно изказано в изказванията, които минаха до момента. Експертите споделиха, че осем самолета са крайно недостатъчни за ефективно изпълнение на ангажиментите по охрана на българското небе. Тогава вторите осем самолета са наистина необходими от техническа, тактическа и стратегическа гледна точка. България има нужда от охрана на своето въздушно пространство. Ние сме коректен и лоялен член на НАТО. Самата динамика на обстановката в региона го налага. На няколкостотин километра от нас бушува война. Трябва да можем да защитаваме въздушното си пространство. днешните дебати и решението, което вземем, са от съществено значение за националната сигурност на страната като цяло. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Петров. Реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Пак по темата за закупуването на F-16 – тези самолети, от които вече имаме платени и предстои да ратифицираме на второ четене следващите осем. Искам в моята реплика да споделя опита си като реален войник между 1978-а и 1980 г. в Българската народна армия. 1978 г. е годината, когато беше произведен първият F-16. Турските въоръжени сили в Ескишехир бяха закупили първите F-16. Няма да забравя лятото на 1980 г., между средата на юли и средата на август месец, когато се провеждаше московската олимпиада, и ние трябваше да следим тези F-16. Трябва да кажа, че F-16, по думите на нашите ЗКПЧ-та – ако на някого не му е ясно какво значи ЗКПЧ, това е заместник-командир по политическата част – те ни обясняваха, че ще живеем 30 минути и че лошото е, че тези ракети, с които ние разполагахме, а само в Бургаския район имахме над 300 ракети, няма да могат да се справят с F-16.

ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Много бърза реплика. Усещам някаква носталгия по старото време. Колега, не Ви разбрах. Просто повторете думите си – дали има носталгия по старото време. Благодаря.

Уважаеми господин Председател! Господин Петров, моята реплика е следната – тя касае и Вас, и други изказващи се. Ама то един от най-големите, бих казал, цинизми в този договор е индустриалното сътрудничество. Ама българската делегация, господин Петров, като е отишла във Вашингтон, са им обяснили, че индустриалното сътрудничество е срещу изрично допълнително заплащане! Правилно не сте подписали за индустриално сътрудничество – там цените стават космически! Докато други конкурентни и офсет програми означава парите от оръжието – по-голямата част, да се реинвестират в страната за нови технологии, за сервиз, за обслужване на самолетите, американският партньор е казал: ааа, индустриално сътрудничество – плащате нови милиарди за това! Така че това трябваше да обясните, господин Петров. Пише в писмото, в доклада до правителството. Пише го в първия договор. Недейте да заблуждавате. Индустриалното сътрудничество е нови стотици милиони за американската страна.

Гласували 200 народни представители: за 128, против 72, въздържали се няма. Предложението е прието. Има ли процедура за прегласуване? (Реплики: „Прегласуване!“)

за 151, против 42, въздържали се 8. Предложението е прието и при прегласуването. Преди да преминем към следващата точка, която прибързано обявих, ще направя едно процедурно предложение, ако ми разрешите? Вчера приехме тази точка да се предава пряко по БНТ 1 и БНР. Вчера на Председателски съвет директорът на телевизията господин Кошлуков помоли да направим нова процедура, докато трае – и въобще за всички процедури оттук нататък за пряко предаване, докато трае Световното

Все пак да удовлетворим запалянковците, защото така е редно.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

Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми колеги народни представители! Днес излизам пред Вас, за да представя декларация от името на „Демократична България“ по повод на едно от най-ужасяващите престъпления в човешката история – Гладомора в Украйна в периода 1932 – 1933 г. В края на ноември всяка година Украйна отбелязва годишнината от тази национална трагедия и отдава почит на милионите невинни жертви на умишленото организиране на изкуствен глад от тоталитарния режим на Йосиф Сталин. Опустошителният масов глад, възникнал в следствие на насилственото отнемане на продоволствени стоки от украинските селяни, е само част от зловещия сталинистки план, чийто дълбок смисъл е унищожаване на самата идея за независима украинска държава. Тази констатация е потвърдена с решение на Апелативния съд в Украйна от 13 октомври 2010 г., което посочва като основна причина за организацията и реализацията на Гладомора смазването на национално-освободителното движение в Украйна и предотвратяване изграждането ...което посочва като основна причина за организацията и реализацията на Гладомора, смазването на национално-освободителното движение в Украйна и предотвратяване изграждането на независима украинска държава. През 1988 г. Комисията на САЩ по въпросите на Гладомора в Украйна въз основа на резултатите от проведеното проучване на показанията на свидетели, документи и архивни материали излиза със заключение, че Гладомора от 1932 – 1933 г. в Украйна следва да бъде квалифициран като престъпление на геноцид, насочено към реализиране на съветската политика на тотално изтребление на украинския народ. Това е първата сериозна стъпка, предприета на международно ниво в посока осъждане на престъпленията на съветския комунистически тоталитарен режим. През 2006 г. със специален закон Гладомора е признат от Украйна за геноцид, извършен срещу украинския народ, а в последствие и от 16 други държави – Австралия, Грузия, Еквадор, Естония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексико, Парагвай, Перу, Португалия, Полша, Унгария, Чешката република, както и от Светия престол във Ватикана. У нас в началото на 2011 г. народните представители от синята коалиция Лъчезар Тошев и Иван Иванов внасят Проект на декларация относно възпоменание на големия Гладомор в Украйна от 1932 – 1933 г. и другите републики на бившия Декларация, която предвижда осъждане на Гладомора, като престъпление срещу човечеството. Този проект за декларация е отхвърлен с гласуване в Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Тази година ние почитаме жертвите на Гладомора, докато престъпният режим на Путин, достоен наследник на Сталинизма, вече 10 месеца води своята унищожителна война срещу Украйна. И днес, както и през 1932 – 1933 г. агресията на Руската федерация не се ограничава само до военни действия, а провежда целенасочена политика срещу мирното население на Украйна убийства и мъчения на цивилни граждани, унищожаване и разграбване на украинските селскостопански култури, блокада на украинските пристанища, агресия, която постави под заплаха продоволствената сигурност на милиони хора по света ракетни удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна, включително тези отпреди няколко дни, които оставиха над 10 милиона украинци без електричество. Днес, повече отвсякога ние трябва решително да се обявим в подкрепа на възстановяването на историческата справедливост, да осъдим палачите и да почетем милионите невинни жертви на Гладомора. По тази причина от „Демократична България“ заявяваме, че ще подготвим и внесем Проект на декларация, осъждаща умишлено предизвикания масов глад в Украйна през 1932 1933 г. като акт на геноцид срещу украинския народ. Вярваме, че с приемането на тази декларация България ще даде силен знак на солидарност за справедливата кауза на Украйна и днес,

Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, внесеният доклад на Правна комисия на второ гласуване по този законопроект – Изборния кодекс, касае множество предложения за промяна, като по-голямата част от тях въвеждат драстично изменение в Изборния кодекс. В тази връзка, господин Председател, за да не правим преценка кои параграфи следва да бъдат предмет на отделна дискусия и да не смесваме дискусиите по действително важни промени, които се предвиждат, аз правя възражение текстовете да бъдат представени параграф по параграф. Тези от тях, които са чисто технически, по тях няма да се развива дискусия, най-вероятно ще ги гласуваме бързо. Но тези от тях, които действително предвиждат и обосновават една по-задълбочена дискусия, нека не ги смесваме, защото това няма да е в полза на финалния текст, който ще излезе като продукт от Народното събрание. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Текстовете ще бъдат четени, както са по Правилник, но дискусията ще бъде по всеки един отделен текст и ще бъде достатъчно дълга, с достатъчно време всеки да си изкаже мотивите и съображенията. Ако имате още една процедура, искам да Ви напомня, че говорихме в Председателския съвет, макар да не сме постигнали съгласие, че ще има време за изказване, и е добре с процедури да не бавим процеса и времето, в което всички народни представители да могат да кажат съображението си за или против определени текстове. Дайте възможност на председателя на Комисията поне да прочете част от Доклада и тогава да говорим. Не мога да Ви откажа процедура, само Ви питам: искате ли пак процедура, или да дадем възможност на

Нека да си спомним след декларациите, които бяха прочетени, че днес е денят на Св. Климент Охридски, все пак, който има желание, да го помоли да ни помогне в това дело, което започваме. И второто е – да, благодаря за съгласието на залата да ми дадете възможност да прочета малко повече, защото вчера прочетох само заглавието. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се нов § 1: § 1.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

Предложение от Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Радомир Чолаков, направено по реда на чл. 80, ал.

Предложение на народния представител Смиляна Нитова-Кръстева, направено по реда на чл. 80, ал. 7, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 4: „§ 4. § 4: „§ 4. В чл. 22, ал. 2 думите „кабини за гласуване“ се заменят с „паравани за гласуване“.“ Предложение от Асен Василев и група народни представители. „В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

се вписват всички български граждани, които имат право да гласуват в съответния вид избор и които са живели най малко през последните шест месеца в Република България към датата на провеждане на съответния вид избор. В част II – гражданите на друга държава –членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват в съответния вид избор.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Асен Василев и група народни представители. „В чл. 27, ал. 3, първото изречение се изменя по следния начин: „В избирателните списъци се вписват, съответно дописват, имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени или заличаването е извършено въз основа на чл. 25, ал. 1 и 2“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Кирил Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 5: „§ 5. В чл. 28 се правят следните допълнения: 1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Декларацията по образец се попълва и подписва пред членовете на секционната избирателна комисия.“. 2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Декларацията по образец се попълва и подписва пред членовете на секционната избирателна комисия.“ Предложение от Кирил Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 6: „§ 6. В чл. 29 се правят следните допълнения: 1. В ал. 4 се създава изречение второ: „Декларацията по образец се попълва и подписва пред членовете на секционната избирателна комисия.“. 2. В ал. 5 се създава изречение второ: „Декларацията по образец се попълва и подписва пред членовете на секционната Предложение от Кирил Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 7: „§ 7. В чл. 30, ал. 3 се създава изречение второ: „Декларацията по образец се попълва и подписва пред членовете на секционната избирателна комисия.“. Предложение от Кирил Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 8: „§ 8. В чл. 33, ал. 2 се създава изречение пето: „Декларациите по изречения първо, второ и трето се попълват и подписват пред членовете на секционната избирателна комисия.“. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: „Създава се нов § 7: „§ 7. В наименованието на Глава пета след думата „избирателни“ се добавя „и преброителни“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Костадин Костадинов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мая Димитрова, направено по реда на чл. 80, ал. 7, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 9: „§ 9. В чл. 46, ал. 3 числото „15“ се заменя с „25“ и накрая се добавя „след последните проведени избори за народни представители, като съставът на Комисията отразява пропорционално разпределението на политическите партии в Народното събрание и може да бъде съответно променян по време на мандата на Комисията.“ Предложение от Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 10: „§ 10. Член 55 се отменя.“

чрез обучителното звено по ал. 1 и съвместно с представители на областните и общинските администрации провеждат целогодишно мероприятия по запознаване на гражданите с работата на специализираните устройства за машинно гласуване, при условия и ред, определени с правила, приети от комисията.“ Комисията не подкрепя предложението.

Ръководителят на звеното се назначава с конкурс след представяне на писмена концепция. Концепциите на кандидатите се обявяват на интернет страницата на Централната избирателна комисия. (4) В срок от един месец след всеки избор ръководителят на звеното подготвя доклад за използваните технически средства за гласуване и отчитане на резултата. Докладът се публикува на интернет страницата на Централната избирателна комисия.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 11: „§ 11. Създава се чл. 56а: „ Звено за управление на машинното гласуване. Чл. 56а. (1) Централната избирателна комисия създава звено за управление на машинното гласуване, което подпомага комисията във вземането на решения и координира провеждането на машинно гласуване. (2) Съставът, начинът на формиране, щатните служители, функциите и задачите на звеното се определят с правила, приети от комисията. Правилата се публикуват на интернет страницата на комисията.“ Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: Създава се нов § 6: „§ 6. В чл. 57, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: В т. В т. 3 след думата „избирателните“ се добавя изразът „и преброителните“. Има три елемента тази процедура – изчитане на Доклада, обсъждане и гласуване. Обсъждането и гласуването става

Така – продължете да четете, господин Чолаков.

Точка 41 се изменя така: „41. публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, включително и протоколите на секционните избирателни комисии и протоколите от машинното гласуване и на преброителните комисии и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети;“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 В чл. 57, ал. 1 се правят следните изменения: 1. В т. 10, буква „б“ думите „както и на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители извън страната“ се заличават; 2. В т. 11 думите „както и на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители извън страната, когато независимият кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели съгласно чл. 257, ал. 1“ се заличават;

определя условията и реда за видеонаблюдението в реално време след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола, при спазване изискванията за защита на личните данни,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 както и в избирателни секции извън страната; техническото осигуряване на видеонаблюдението се извършва от Министерския съвет.“ Предложение от Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 13: „§ 13. § 13: „§ 13. В чл. 59, ал. 1, т. 1 думите „с изключение на многомандатния изборен район извън страната“ се заличават.“ Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: Създава се нов § 8: „§ 8.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

§ 15: „§ 15. В чл. 87, ал. 1, т. 32 думите „както и записващите технически устройства от машинното гласуване и техническите носители от камерите за видеонаблюдение“ се заличават.“ Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: Създава се нов § 8: „§ 8. В чл. 72, ал. 1 се правят следните допълнения: 1. В т. 2 – 5 след думите „секционните избирателни комисии“ се добавя „и преброителни комисии“. 2.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 В чл. 87, ал. 1, т. 32 думите „както и записващите технически устройства от машинното гласуване и техническите носители от камерите за видеонаблюдение“ се заличават.“

„За секциите по смисъла на чл. 206, ал. 5 – до 9 членове, но не по-малко от 7“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Кирил Петков и група народни представители: Създава се нов параграф: „§… В чл. 97, ал. 2, в края на изречение първо се слага запетая и се добавя „като същото не може да е по-малко от една четвърт от минималната работна заплата“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Надежда Йорданова и група народни представители: Създава се нов § 10: „§ 10. В чл. 100, ал. 1 се правят следните изменения: Точка 4 се изменя така:

Продължете до Раздел VI – Преброителни комисии. Остава една страница. и за общински съветници, подадени чрез машинно гласуване; изготвя протокол и го предава на районната или общинската избирателна комисия в срок до 24 часа след приключване на гласуването;“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

имаме записани за изказване от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ 4 народни представители, по § 3 имаме записани за изказване 7 народни представители, а по параграфи от 4 до 16 имаме записани, тоест има принтиран списък за изказване на цялата парламентарна група на „Продължаваме Промяната“. Започваме разискванията по § 1. В хода ще имаме време да записваме имена от другите парламентарни групи. Кой иска думата? Заповядайте, госпожо Йорданова. Благодаря, господин Председател. Предложението ни по § 1 е началото, с което ние представяме на Вашето внимание за обсъждане и приемане идеята за създаване на преброителни центрове, така, както обявихме в края на приемането на Законопроекта на първо гласуване, и осмото народно събрание има мнозинство за връщане на хартиената бюлетина във всички секции, което ще доведе до връщането на множество порочни практики при преброяването на подадените гласове и при тяхното отчитане. Затова ние предлагаме мерки, които да коригират този проблем, а именно създаване на преброителните центрове. Много пъти в дебата на първо четене стана ясно, че тогава, когато в секциите се гласува и с хартиена бюлетина, имаме проблем при преброяването, отразяването на гласовете на гласоподавателите. Защо това е така? Защото в някои случаи има порочни практики, не се спазва Законът, а в други случаи просто защото хората са изморени. След 14 часа работен ден преброяването се извършва трудно. В случаите, когато има и преференции, става още по-трудно. Така че, освен различните злонамерени практики, има и човешки грешки. За да решим всичките тези проблеми ние съвсем добросъвестно, добронамерено предлагаме да бъдат въведени преброителните центрове. Какво означава това? Хартиените бюлетини от определен брой секции се броят на едно място от преброителни секции, от хора, които не са работили цял ден в изборния ден, не са изморени и съответно точно и ясно могат да отчетат гласуването на хората. Това ще става и по прозрачен начин, защото ще бъде в присъствието на медиите, пред камери и няма да могат да бъдат допускани грешки, първо, защото хората няма да са изморени, и, второ, защото ще има много внимателно наблюдение на всички тези Ако заявените желания да се дадат повече възможности на нашите съграждани да гласуват са искрени, а няма друга цел, различна от обявената с така предложените изменения, аз очаквам мнозинството в залата да подкрепи така представената идея, защото експеримент в България вече е правен и той е бил успешен. Този подход работи. Той – противно на различните съмнения, ускорява процеса на отчитане на резултатите. И второ, защото всъщност той се подкрепя и от гражданите от неправителствения сектор, който от години се бори и работи в областта на прозрачните и честни избори. Преди да представим предложенията, преди да ги внесем, ние организирахме едно обществено обсъждане на тях в кратките срокове, с които разполагахме, защото мнозинството остави само една седмица за подготовка на предложения. Имаше участие и от парламентарните групи, за което благодаря на колегите.

Благодаря, госпожо Йорданова, за така направеното изложение. Аз всъщност имам няколко въпроса към Вас и използвам репликата да ги задам. Как работи Вашето предложение, ако се приеме предложението на ДПС за машини, които да сканират в секциите? Това е от една страна. А от друга страна, какви са гаранциите, че при преноса на бюлетините от секционните комисии към тези преброителни центрове няма да се допуснат сцени, каквито сме виждали на депутати да носят чували и всякакви други такива

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Йорданова, ние няма да подкрепим така направеното предложение не за нещо друго, а Вие отново въвеждате субективен елемент при броенето. В нашите предложения ние сме предложили със сканиращи устройства да се приемат бюлетините, и то действителни гласове, и машините да преброят. Така че няма как да подкрепим Вашето предложение, когато ние се опитваме да предлагаме текстове, които елиминират субективния фактор при броене на бюлетините и при попълване на секционните протоколи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви. Трета реплика има ли? Господин Председател, уважаеми колеги! Госпожо Йорданова, аз подкрепям предложението Ви за създаване на преброителни центрове. То по никакъв начин не противоречи на това, което ние предлагаме, а то е да се запазят сега действащите машини и да се извършва машинно гласуване. То не противоречи, защото тъй или иначе в настоящия момент във всички секции, които са под 300 избиратели, се извършва гласуване с хартиени бюлетини и защото при евентуално технически дефект на машините в някои от секциите за машинно гласуване също се преминава към гласуване с хартиени бюлетини. Така че е съвсем удачно да има такива центрове, в които тези хартиени бюлетини да бъдат преброявани. По този начин вървим към едно към едно изискващо по-дълго обсъждане предложение, а именно създаването на професионална изборна администрация. С преброяването на хартиените бюлетини в преброителните центрове всъщност се избягват всички негативни досега досега явления, а именно едни секционни избирателни комисии от хора, които са имали 12-часов работен ден, уморени, в края на деня да броят бюлетини и да съставят протоколи. Всички сме виждали тези протоколи какво представляват на избори, провеждани с хартиени бюлетини, и сме виждали как тези протоколи стигат до 90% сгрешени протоколи. Броенето в едни преброителни центрове, където ще бъдат централизирани и там ще работят хора, които не са били заети през целия ден със

Господин Василев, съвсем основателно поставихте въпроса за гаранциите, за това как действително ще се гарантира, че урните с пуснатите бюлетини ще стигнат от секцията така, както са подадени, в преброителния център. Предвидили сме поредица от физически гаранции за това. На първо място, да се запечати отгоре урната със специфична лента, с включени вътре защитни механизми, която се отпечатва от печатницата печатницата на БНБ, с пломби с уникални номера – всеки един от тези елементи ще бъде надлежно описан в протоколите. Също така има други вътрешни контроли в рамките на процеса, така че сме помислили. Ако имахме повече време, може би щеше да бъде и по добре. По повод на репликата на господин Карадайъ и другата част от репликата на господин Василев ще отговоря общо, защото поставяте един и същи проблем. Господин Карадайъ, действително машинното преброяване на резултата – 100% машинно преброяване, е едно нелошо предложение, то е и възможно решение, но за това трябваше дебат как ще бъде въведен и всички въпроси. Ние затова искахме по широк дебат, а не да препускаме през Изборния кодекс. Вие обаче спестявате едно много, много важно обстоятелство – всъщност ще има преходен период. Това, което Вие предлагате, е до въвеждането на сканиращите устройства да се гласува изцяло на хартия. Тогава, в този период, какво правим? Аз нямам нищо против да оставим изцяло 100% машинно гласуване, както е, и да няма преброителни комисии. Обаче ако имаме 100% хартиено гласуване, така, както предлагате Вие, преброителните центрове са повече от необходими за гаранция за честен изборен процес. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Йорданова. Заповядайте, господин Карадайъ, по начина на водене. Благодаря Ви, господин Председател. По начина на водене. На госпожа Йорданова мисля, че трябваше да ѝ припомните, че дебатът по тази тема се води от 2014 г., дори през 2016 г. в България има проведен експеримент за това, което ние предлагаме. Господин Председател, за неща, които са се случвали в България

Благодаря, господин Председател. Аз исках да попитам единствено, понеже господин Желязков в ролята си на председател преди малко каза, че дискутираме по § 1, но не разбрах § 1 съгласно номерацията на вносител ли е, или съгласно номерацията на Комисията, защото на второ гласуване разглеждаме доклад на Комисията, би трябвало водеща да е номерацията на Комисията, но понеже не се разбра, затова исках изрично уточнение на този въпрос? Благодаря. Има предложение за § 1 и има и § 1 по вносител. Докладвани са текстовете, които касаят § 1, тоест и предложенията по вносител, и ги дискутираме общо, но ще ги гласуваме отделно, разбира се.

обсъжданията са без ограничение. Ето, записали сме, продължаваме нататък с обсъжданията. Това, което е прочетено, това обсъждаме, колеги, както винаги. Процедура? Заповядайте, Господин Председател, така съвсем видимо на този може би най-важен, основополагащ за това как се избират народните представители и съответно се управлява държавата виждаме, че има много липсващи депутати. Може ли да помоля да направим проверка на кворума и да ги призовете да дойдат в залата.

Колеги, пак злоупотребяваме с процедурите. Има записани достатъчно изказвания, в изказването може да кажете всичко. Какво в процедурата не Ви е… (Шум и реплики.) По Правилник или не е по реда, по който говорим? Моля Ви!

Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, вземам процедура, ще я направя много бързо и тя ще бъде изцяло конструктивна. Малко по-рано помолих, направих възражение,

Тъй като са фундаментално различни по своя характер, уважаеми господин Председател, за да не се смесва дискусията – тя няма да бъде конструктивна, ако се прави изказване по параграф 1 по предложение на Комисията, по § 7, § 10, и рискуваме да влезем в в тотален хаос кой по кой текст се изказва. Аз действително апелирам да се придържаме към това условие – дискусията да се отваря параграф по параграф. Ще бъде по-стегнато Вие да навигирате този процес: дискусия по § 1 – всички изказвания; дискусия по § 2 – всички изказвания; дискусия по § 3 – всички изказвания.

параграфите включват изменения и предложенията на различни членове от действащия закон. Имаме § 1, с който да се измени чл. 5; § 1, с който да се измени чл. 7; § 1, с който да се такъв е начинът, такава е самата конструкция на ЗИД-а. Това е, когато има закон за изменение и допълнение. Ако е нов закон, тогава е член по член и е лесно. лесно. След като народните представители са предложили 10 или 20 предложения за изменение на различни членове и всичко е в § 1, Вие ми предлагате

Вие какво искате? Елате го кажете! Елате да изясним технологията и да няма недоволни. Благодаря Ви, господин Председател. Параграфите трябва да гледаме както са по Комисия, защото водещо е това, което Комисията предлага, и ние гласуваме предложенията на Комисията на второ. Затова трябва да се ръководим от номерацията на Комисията. Тоест, като казвате § 1, гледаме гледаме § 1 по Комисия, а не по вносител. Параграф 1 по Комисия е на страница втора, по вносител е на страница осма – има много голяма разлика. Понеже въпросът е, че се преплитат страшно много теми, затова е доста по-разумно да ги разглеждаме, както са по Комисия, а не по вносител, защото това означава да се преплетат около десетина различни теми в една дискусия. Това е идеята, която ние застъпваме. Благодаря

Почитаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както виждате, в залата има лек смут, лека умора от задълбочените дискусии по отношение на поправките, които се искат в Изборния кодекс от 18-часовото заседание на Правната комисия. Има нова процедура, по която се води обсъждането, текат записвания в момента